poštovani narodni poslanici, otvaram Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom posebnu sednicu, saglasno članu 119. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao sam radi polaganja zakletve predsednika Vrhovnog kasacionog suda koji, u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, zakletvu polaže pred Narodnom skupštinom.Čast mi je da u ime narodnih poslanika i u svoje ime pozdravim gospođu Jasminu Vasović, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, a pored nje pozdravljam i gospođu Maju Popović, ministra pravde u Vladi Republike Srbije, gospođu Snežanu Marković, predsednika Ustavnog suda Republike Srbije, predstavnike Visokog saveta sudstva, sudije Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova republičkog ranga, predsednike apelacionih sudova,

skladu sa navedenom odredbom pozivam gospođu Jasminu Vasović, predsednika Vrhovnog kasacionog suda da pristupi radi polaganja

pozivam predsednika Vrhovnog kasacionog suda da se obrati Narodnoj skupštini.Izvolite. drage kolege i gosti, biti za ovom govornicom u ulozi predsednika Vrhovnog kasacionog suda svakako je poseban momenat, kako u mojoj karijeri, tako i u mom životu, budi one emocije koje sam osetila kada sam izabrana za sudiju.Trudiću se da na isti način, kao i do sada, budem posvećena poslu i da profesionalno obavljam svoju novu funkciju, koja je istovremeno velika čast i još veća odgovornost. U tome najveću odgovornost osećam prema građanima Republike Srbije koji od sudova očekuju jednaku zaštitu svojih prava, ali i prema svojim kolegama, jer kao što mi je Narodna skupština dala legalitet izborom na ovu funkciju, tako mi je legitimitet svojom podrškom dala Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, pa je stoga moja reč u suštini njihova reč, moje delo njihovo delo i verujem da to treba da bude sinonim za prvog među jednakima.Istovremeno očekujem od svih sudija da ozbiljno shvate odgovornost sudijske funkcije, te da uvek imaju na umu da im ona sama po sebi ne daje moć, već da oni svojim znanjem, ponašanjem i sistemom vrednosti toj funkciji daju ili ne daju moć i ugled. Ovo je ujedno moja prva poruka sudijama i javnosti. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođi Jasmini Vasović, predsedniku ili predsednici Vrhovnog kasacionog suda, zavisi kako smatra da je potrebno.Zaključujem Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Mi nastavljamo sa radom, sa sledećom sednicom u 11.00 časova.Zahvaljujem svima.